Prelazimo na - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj zakona je zastupnik Valter Boljunčić. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. S nama nema predlagatelja. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih Damir Kajin. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče eto ostalo nas je svega 7, da slažem se sa gospođom Tanjom toliko o ozbiljnosti predlagača kojega nema na predstavljanju ovoga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj kao što nikoga iz kluba IDS-a nema ni kada treba predstavljati Zakon o područjima i sjedištima sudova. Ja bih za početak i sa ovog mjesta pozvao najprije župana županije Istarske jer znam da je inače čovjek zauzet. Zašto? Jer nabavlja novog se ne razumije./… psa pardon, ok da prevedemo psa 200 km dalje od Buzeta. Ja ne znam, kad bi pitao oca što on misli o tome on bi rekao to je za Vrapče, ali dobro. I njemu predlažem da prije svega predloži sazivanje Skupštine županije Istarske i da Skupština županije Istarske što je moguće da prije o tome progovori. U tom pravcu ide i mišljenje Vlade RH. Gospodo, evo vam prilike sami odlučite na Skupštini županije Istarske da li će biti sjedište skupštine u Pazinu ili će biti u Puli. I sad idem ja nekako redom. 60 do 70 tisuća ljudi se potpisalo na peticije da sjedište bude u Puli. Tada IDS nije skupljao potpise ali smo mi to podržavali i skupljao ih je SDP ja se sjećam da sam tu peticiju ili ne znam kako bih rekao potpisao u Narodnom domu u Buzetu. 1993. na tim lokalnim izborima kada smo osvojili tada vjerojatno neponovljiv rezultat preko 70, u nekim sredinama do 80% do 80% i kad smo imali 35 vijećnika od 40 ili 41, odlučili smo da sjedište Skupštine županije Istarske bude u Pazinu. Sjedište normalno nismo mogli dirati jer je to bilo zakonom definirano. Poglavarstvo u Puli dislocirali smo u desetak odjela na način da ih je u Puli 7 ili ne znam sada točno 8, Odjel talijanske zajednice u Rijeci, Odjel za turizam u Poreču, za kulturu prije je bilo u Labinu sad je čini mi se u Novigradu, nije to sada ni bitno. I to je tako funkcioniralo ili nije funkcioniralo. Na isti način ili sličan način bila je naprosto ustrojena i državna uprava. Dio ureda bilo je locirano u gradu Pazinu bez obzira što je kotirao kao sjedište županije, a većina preostalih u gradu Puli. Istra ima sigurno problema, sjedište nije najveći problem iako ako me se osobno pita i ja ću pod navodnicima "optirati" da se tako izrazim za grad Pulu. Daleko veći problem od toga gdje će biti sjedište županije Istarske jer vidimo da te stvari funkcioniraju ili ne funkcioniraju nije to bitno je problem na primjer 12 tisuća nezaposlenih na današnji dan, Hrvatska ima 380 tisuća nezaposlenih, ja bih rekao broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi itd. Jasno je da ovakvi prijedlozi dijele Istru, poglavito kada se to radi u predizborno vrijeme. S druge strane treba biti pošten i priznati da Pazin niti od županije Istarske sigurno ništa nije dobio, od države nešto malo. nešto malo. Kada kažem države onda mislim na gimnaziju koju je još otvorila pokojna ministrica Vesna Jurkić. Crkva je tamo izgradila kolegij sa svojim sredstvima i sada se u Pazinu gradi još jedna sportska dvorana. U Pazinu kao sjedištu Skupštine županije Istarske znači u onom samoupravnom djelokrugu de facto zaposleno je na broj čini mi se 8 žena i 1 portir koji ujedno obavlja i funkciju šofera. Sve ostalo gotovo 200 zaposlenika zaposleno je u gradu Puli što isto tako nije fer prema gradu Pazinu. Zato vis-a-vis i ovog mišljenja Vlade ja još jednom pozivam prije svega ljude koji su odgovorni za vođenje županije Istarske da što je moguće prije sazovu predmetnu skupštinu kako bi se vijećnici o tom pitanju mogli očitovati. Ovdje u ovome Domu, kad govorim i kad spominjem županijske vijećnike županije Istarske su na primjer gospodin Hrelja, gospođa Tanja Vrbat, gospođa Tireli, Furio Radin, ja i ne znam da li još netko. Gotovo bih se usudio reći da imamo pod navodnicima jednu malu većinu ali jasno ne možemo to mi odlučivati, to pitanje je prepušteno županijskoj skupštini i neka se što je moguće prije sazove i neka naprosto odluči o ovom mišljenju a onda neka Sabor prihvati odluku županijskih vijećnika. Ponavljam, još jedanput ću reći, to nije najveći problem Istre gdje će biti sjedište jer sve funkcionira ili ne funkcionira ni 20 godina kako je zacrtano. Problem je što 30 ljudi dnevno u Istri ostaje bez posla, 700-800 mjesečno što takoreći desetak malih tvrtki dnevno ostaje ili se gasi u Istri, drugdje u Hrvatskoj je još i gore, sve nam je rezervirano za krupni kapital, problem je opadanja bruto društvenog proizvoda, problem su krađe, bogaćenje pojedinaca, stranačko zapošljavanje ali o tome na nekim drugim mjestima i drugom prilikom. Neodgovorno je i još jedanput ću reći da predlagači ovog zakona koji su plašili građane Istre bešćutnošću, ne znam aktualne vlasti koja je prošle godine spustila Istri, vratila Istri milijardu, 300 milijuna kuna ove godine će to biti sigurno preko milijardu kuna. Neću spominjati ponovo bolnicu, Kaštnjun, vode, ceste ne znam ove četiri škole itd. zgradu DORH-a koja je evo naglašavam prioritet nad prioritetima, da konačno mogu počet raditi da imaju gdje raditi, gdje biti, znači, ponavljam Istra se plašila na taj način a sada kada su pojedinci valjda riješili svoj status i kad su se našli na nekim listama sve preko noći postaje idealno i oni koji su bili kršteni kao kileri danas više nemaju alternative. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Pojedinačnu raspravlja Vrbat Tanja. Izvolite kolegice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo bit ću isto tako vrlo kratka obzirom da ponavljam, nema kolege koji je predložio ovaj prijedlog zakona koji isto tako spada u obično politikantstvo i predizborni nekakav uzus. Što se tiče nekih stranaka koje vjerojatno nemaju više mašte u političkoj borbi. Točno se sjećam kada je bio ovaj prijedlog zakona predložen u Hrvatskom saboru. Ta da se u Istri razvila velika polemika oko toga, upravo između kolega iz istih stranaka odnosno gradonačelnika Pazina, gradonačelnika Pule i onda se taj prijedlog ovako malo zaboravio. Vlada je sasvim korektno rekla na skupštini županije da odluči u ime građana Istarske županije da gdje će biti sjedište, administrativno sjedište Istarske županije. Evo kako je kolega Kajin rekao, ja sam osobno članica ovog saziva skupštine, sastali smo se desetak puta nakon lokalnih izbora i nikom nije palo na pamet da to uopće stavi na sjednicu skupštine županije osim što je kolega Kajin pitao i vjerujem da će i na sljedećoj skupštini pitat a mogla bih i ja. Međutim mi smo na sjednicama skupštine županije isto tako puno puta pričali tko voli Istru, tko ne voli Istru a ja bih se ovdje usudila reći tko je ozbiljan i tko je neozbiljan, tko se koristi čak i zakonodavnom procedurom, nečim što je vrlo ozbiljna stvar, s čime se ne treba igrati a ovaj prijedlog zakona ja karakteriziram kao običnom političkom igrom i omalovažavanje ne samo građana nego Istre kao takve, to sam željela reći radi istarske javnosti jer nama nekima koji nismo u određenim strankama je prilično teško na neki način dokazivati naše istrijanstvo i ne busamo se u prsa našim istrijanstvom ali smo ponosni i borimo se legitimnim sredstvima kojim smatramo korektnima i tako ćemo i dalje. Hvala. Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas ćemo završiti. Sutra nastavljamo sa Izvješćem o radu Državnog odvjetništva RH za 2012.godinu. Želim vam ugodan nastavak večeri a nakon toga i laku noć!